Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа, първо, едно съобщение. На 5 април 2012 г. е постъпил и днес, на 6 април 2012 г., е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение

С Писмо от 5 април 2012 г. до председателя на Народното събрание е изпратено Решение № 1755 от 4 април 2012 г. на Централната избирателна комисия, с което е обявен за избран за народен представител Валери Маринов Ангелов от листата на Политическа партия ГЕРБ в 6. многомандатен изборен район – Враца. Решението е: „На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избран за народен представител в 6. многомандатен изборен район – Враца, Валери Маринов Ангелов от листата на Политическа партия ГЕРБ.”

че за народен представител е избран Антоний Венциславов Кръстев от листата на Политическа партия ГЕРБ в 23. многомандатен изборен район – София. Решението е: „На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избран за народен представител в 23. многомандатен изборен район – София, Антоний Венциславов Кръстев от листата на Политическа партия ГЕРБ.” Ще помоля двамата колеги да бъдат поканени в залата за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.

С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят на комисията господин Димитров. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане

от вносителя мотиви, споразумението има за цел да установи правната рамка за осъществяване на двустранно сътрудничество в областта на военните тренировки и обучение. Предвижда се възможност за разполагане на въоръжени сили на едната държава с цел провеждане на съвместни или едностранни едностранни тренировки на територията на другата страна. Статусът на личния състав във връзка с това се урежда от приложимото право на страната домакин. Предвид това, че става въпрос за рамков договор между държави, сътрудничещи във военната област, по аналогия със Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили е установен принципът, че държавата домакин урежда всички искове относно щети върху собствеността, телесна повреда или смърт, които са причинени на нейната територия при изпълнение на служебните задължения от чуждия личен състав. Водени от практиката за уреждане на подобни въпроси, двете страни се съгласяват да се откажат от искове за щети, нанесени от техен личен състав върху държавна собственост на другата страна. С тези клаузи се ангажира отговорността на българската държава извън обичайните хипотези на носене на отговорност за виновни действия на собствения личен състав. Поради това е възможно на определен етап от изпълнение на споразумението – провеждане на конкретно мероприятие на територията на Република България, да възникне необходимост от допълнителни бюджетни средства за покриване на случаи, уредени в чл. 8 от него. По време на провелото се обсъждане се поставиха се поставиха въпроси и се изказаха становища относно предмета на споразумението, неговите цели, основанията за ратифициране, както и относно очакваните последствия за националната сигурност и външнополитическите връзки на България. След изслушването на мотивите към законопроекта и приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единадесет гласа „за“ и шест гласа „въздържал се“ прие следното становище:

единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения, подписано на 15 януари

подписано на 15 януари 2012 г. в Тел Авив. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова. Споразумението цели установяване на правната рамка за осъществяване на двустранно сътрудничество в областта на военните тренировки и обучение. При рамков договор между държави, сътрудничещи си във военната област, по аналогия със Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили е установен принципът, че държавата домакин урежда всички искове относно щети върху собствеността, телесна повреда или смърт, които са причинени на нейна територия при изпълнение на служебните задължения на чуждия личен състав. Водени от практиката за уреждане на подобни въпроси, двете страни се съгласяват да се откажат от искове за щети, нанесени от техен личен състав върху държавна собственост на другата страна. Поради това е възможно на определен етап от изпълнение на споразумението – провеждане на конкретно мероприятие на територията на Република България, да възникне необходимост от допълнителни бюджетни средства за покриване на случаи, уредени конкретно След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 17 народни представители, „въздържали се” – 4, без „против”. Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 7 от Конституцията на да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения, подписано на 15 януари 2012 г. в Тел Авив.”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

Въпросното споразумение очертава областите и формите на военно сътрудничество, като предвижда за всяка конкретна дейност да се сключват отделни споразумения. Това споразумение е необходимо, за да могат да се провеждат съвместни и едностранни учения на територията на съответната държава при строги правила и определен статут на въоръжените сили, когато те провеждат такива учения – както от страна на Въоръжените сили на Република България на територията на Държавата Израел, така и Въоръжените сили на Държавата Израел на територията на България. Тази ратификация се налага, тъй като с Държавата Израел не е сключен друг договор, определящ статута на въоръжените сили. Затова ние предложихме то да бъде ратифицирано от

говорим за допълнителни бюджетни средства, те са от гласувания от Народното събрание бюджет на Министерството на отбраната. Това не означава, че ще се искат допълнително бюджетни средства от Народното събрание. Второ, съгласно споразумението щетите, за които Министерството на отбраната на Република България като страна- домакин би трябвало да плати за обезщетения, ще са предмет на регресивен иск (това е записано в споразумението) и последващо възстановяване на тази сума на Министерството на отбраната от Държавата Израел. Следователно няма някакви тежести и финансови импликации по отношение на разходването на публични средства за тази цел. Естествено, такова споразумение ще позволи в рамките на средиземноморския диалог, който е установен между НАТО и страните от Средиземноморието, в това число и Държавата Израел, да се дадат възможности при съвършено различни условия на местността да се тренират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

защото държавата и изпълнителната власт в лицето на премиера Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков не отделят достатъчно средства за армията.

задачите си. Остава ни да купуваме ноу-хау. Държавата Израел има добро ноу-хау. Това е доказала през годините в областта на военното си

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения, № 202-02-7, внесен от Министерския съвет на 2 март 2012 г. Моля, гласувайте.

„ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на

за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военните тренировки и учения, № 202-02-7, внесен от Министерския съвет на 2 март 2012 г. Моля, гласувайте.

г. Моля, гласувайте. Гласували 119 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 25. С това законът е приет и на второ гласуване. Господин министър,

господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет и № 254-01-24, внесен от Огнян Стоичков. На свое редовно заседание, проведено на 1 март 2012 г. Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет и № 254-01-24, внесен от Огнян Стоичков. В заседанието на комисията взеха участие: госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Милка Гечева – началник на ДНСК, както и експерти от министерството и представители на браншови организации. От името на вносителите законопроектът, внесен от Министерския съвет, бе представен от госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството. в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията могат да бъдат обобщени в следните основни насоки: Предлага се стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие като ключови елементи на един и същ процес да се регламентират в един закон – Закона за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране (пространствено развитие) и стратегическо планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им.

одобряване и изменение на устройствените схеми”, както и заличаване на понятието „устройствени схеми” навсякъде, където е употребено в закона, както и в други закони съответно, където е необходимо, това понятие се заменя със съответното ново понятие по Закона за регионалното развитие. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие относно разработването на видове документи за пространствено развитие, основните изисквания за техния обхват и съдържание и връзката им с документите за стратегическо планиране на регионалното развитие за различните териториални нива. Промените в тази част трябва да обхванат подготовката на стратегическите документи за развитие за следващия период 2014-2020 г. Предложени са изменения и допълнения, свързани с административния контрол по устройство на територията и строителството, дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на страната, облекчаване на някои от извършените от Предложените изменения са насочени към усъвършенстване на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, като се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса при гарантирана защита и на обществения интерес. Прецизирани са разпоредбите, свързани с правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес. Прецизират се и разпоредбите в частта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и поддържане на строежите в експлоатационна годност, анализът на които показва, че създават предпоставки за противоречива административна и съдебна практика. Прецизирани са отделни разпоредби, свързани с възможността за оспорване на административните актове по прилагането на този закон. Предложени са ограничения за промяна на предназначението на отделни имоти извън границата на урбанизираните територии без наличието на общ устройствен план, като са допуснати и съответните изключения. Предложени са промени, насочени към ясно разграничаване правомощията на контролните органи на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол в областта на контрола по строителството и премахване на незаконни строежи. Предложени са изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Предлага се промяна в режима за извършване на тези дейности – от лицензионен в регистрационен, допълване и прецизиране на изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите. Замяната на лицензионния режим в регистрационен се налага във връзка с изпълнението на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕО от 12 декември 2006 г. за услугите, предоставяни на територията на Общия пазар, в която са залегнали принципите за намаляване на разрешителните, лицензионните и регистрационните режими и за облекчаване на административните процедури. В хода на дискусиите народните представители се обединиха около необходимостта от предложените промени и подкрепиха законопроекта. Същевременно част от народните представители обърнаха внимание, че някои от разпоредбите, с които се предлагат принципни промени в закона, свързани с общите устройствени планове и контрола върху строителството от страна на местните власти, следва внимателно да бъдат обсъдени и прецизирани между двете гласувания. Подчертано бе, че голяма част от общините не са в състояние да възложат изработването на общи устройствени планове, а липсата им може да доведе до блокиране на инвестиционните намерения на малкия и среден бизнес. Обърнато бе внимание, че преобладаващата част от общините не разполагат с необходимия капацитет и едва ли биха се справили с предоставените им правомощия по премахване на незаконните строежи. Отделни народни представители направиха и конкретни бележки и предложения по част от текстовете на законопроекта, които наред с постъпилите в резултат на предварително проведеното обществено обсъждане предложения за промени в законопроекта, направени от браншовите и други неправителствени организации, комисията следва да има предвид при подготовката на законопроекта за второ гласуване. В Законопроекта, внесен от народния представител Огнян Стоичков се предлага в новоизграждащи се сгради с определено предназначение – производствени, административни и други, с капацитет над 100 работни места да се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни възли. и сега съществуват подобни изисквания в разпоредбите в Закона за физическото възпитание и спорта, но те не се прилагали в самите производствени бази, а извън тях. Изказалите се народни представители приемат по принцип положително идеята на вносителя, но считат, че е доста спорна от гледна точка на нейната икономическа целесъобразност по отношение на инвеститорите на съответните административни и производствени сгради. Законопроектът не регламентира за какъв вид спортни дейности следва да бъде предназначено това помещение. При това положение не става ясно как при одобряване на инвестиционните проекти и при въвеждане на строежите в експлоатация съответните органи ще упражняват контрол дали са спазени изискванията на закона. В § 3 се предлага съответните министри да одобрят правила и нормативи за проектиране и изграждане на обекти, помещения и съоръжения за спортна дейност. С действащия закон такива правомощия са предоставени на министъра на регионалното развитие и благоустройството, включително и чрез съгласуване със заинтересованите министерства и ведомства. Такива правила съществуват и в момента – очевидно идеята на вносителя е те да се актуализират, тъй като част от тях са издадени при действието на Закона за териториално и селищно устройство. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно § 20, ал. 2 от Закона за устройство на територията подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон. Освен това норма от подобен характер би могла да бъде включена в Закона за физическото възпитание и спорта, тъй като се отнася до спортните обекти и съоръжения, които са обект на негова регламентация. Наред с предложените изменения, с Преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси и в Закона за физическото възпитание и спорта. Предложеното в Закона за местните данъци и такси намаление на данъка за съществуващи сгради, ако в тях бъдат осигурени помещения или обекти за спортна дейност, е доста спорно, при условие че не е ясно какви трябва да бъдат тези обекти и за какъв вид спорт. При това положение може да се стигне до спекулативно използване на предвиденото данъчно облекчение. Предложените промени в Закона за физическото възпитание и спорта по обем надхвърлят обема на основното предложение за промените в Закона за устройство на територията. Следва да се има предвид, че има внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта и съвсем естествено е вносителят да направи съответните предложения между двете четения на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, а не чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местното самоуправление прие следното становище. С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет; с 4 гласа „за”, 3 „против” и 10 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254-01-24, внесен от Огнян Стоичков.”

на Закона за устройство на територията, № 254-01-30, внесен от Христо Бисеров На редовно заседание, проведено на 15 март 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 254-01-30, внесен от Христо Бисеров. Предложеният законопроект е в резултат на Решение № 1 от 1 март 2012 г. по Конституционно дело № 10 от 2011 г., образувано по искане на Омбудсмана на Републиката, с което Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 189, ал. 13 от Закона за движението по пътищата. Отмененият текст гласеше, че „не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лева включително.” Решението е прието с пълно единодушие на конституционните съдии. Според мотивите на решението, когато става дума за осъществяване на правораздаване, а административното наказване представлява правораздаване, съдебната защита винаги трябва да съществува като възможност и никакви съображения не могат да я изключат при положение, че съдилищата са органите, които Конституцията овластява да правораздават. Конституционният съд приема, че в правовата държава достъпът до съд трябва да бъде винаги открит. Ограничението да се обжалват наказателни постановления само заради размера на наложеното наказание и така да се допусне осъществяване на правораздаване без да е гарантирана възможност за достъп до съд, противоречи на Конституцията. По аналогичен начин стои и въпросът с нормите на чл. 239, алинеи 3 и 4 от ЗУТ. Отнемането на правото на физически лица да обжалват наказателни постановления за налагане на глоби до 100 лв. включително и на юридически лица и еднолични търговци да обжалват наказателни постановления за имуществени санкции до 5000 лв. включително, e в противоречие с Конституцията, поради което тези разпоредби следва да бъдат отменени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 14 гласа – “за”, без “против” и “въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 254-01-30,

законопроектът беше представен от госпожа Милева. В него се предлага промяна в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, като се предвижда същите да се регламентират в един закон – Закона за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документи за стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им. Отменят се разпоредби от Закона за устройството на територията, касаещи създаването на сегашните документи за стратегическо устройствено планиране. Заличава се понятието „устройствени схеми”. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда промяна на Закона за регионалното развитие относно разработването на видовете документи за пространствено развитие, основните изисквания за техния обхват и съдържание и връзката им с документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на различните териториални нива. Прецизират се процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите. Прецизират се правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес. Прецизират се отделни разпоредби в частта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и поддържане на строежите в експлоатационна годност. В проведената дискусия се изказаха становища относно законопроекта и относно § 90, който определя правния режим на гаражите и паркоместата. С него гаражите и паркоместата се уреждат по един и същи начин. Сега в практиката по отношение на гаражите няма проблем. Те са самостоятелни обекти и като такива са обект на правна сделка. В предложеното законодателно решение към сделките с гаражите да се прилага чл. 33 от Закона за собствеността – режимът на съсобствеността, не е удачен. Същият има за цел да охранява правата на съсобствениците на един имот, а при сделка с гараж, чии права ще се охраняват при положение, че не е налице съсобственост? По друг начин стои въпросът с паркоместата. В някои случаи паркоместата са част от прилежащия терен на сградата, а в някои случаи те са собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата или на част от тях. Като паркоместа те следва да бъдат определени като такива с инвестиционния проект, да се определи тяхната собственост и да се ползват на договорна основа. Не може със закон да се забрани паркомясто да не се ползва от лице, което няма собственост на самостоятелен обект в сградата. Законът може единствено да забрани промяната на предназначението на паркоместата. Акцентира, че въпреки съществуващият реален проблем с паркоместата, не може да се стига до крайности – ограничаване конституционното право на собственост върху гаражи и паркоместа. Не може със закон да се въведе задължение паркоместата и гаражите да бъдат собственост само на лицата в сградата. Подчерта се, че трябва да отговори на въпроса каква е концепцията и дали оттук нататък собственикът отделно ще се разпорежда с жилището и с гаража, този който не е обособен като отделен гараж извън самите сгради. Трябва първо да се отговори на въпроса каква е концепцията за уреждането на проблема, за да търсят и съответните правни форми. Изтъкна се, че проблемът не се решава в законопроекта. При проектиране на сграда, броят на паркоместата трябва да е равен на броя на самостоятелните обекти в сградата, а самите паркоместа не са уредени като самостоятелен обект на собственост. В страната съществуват различни сделки с паркоместата – продажба право на собственост, продажба на идеални части от терена, протоколи за разпределение право на ползване. Трябва да се помисли да се уреди статута на паркоместата в подземните паркинги в сграда, на такива на отделен терен, освен в този закон, в Закона за собствеността и в други нормативни актове, уреждащи тази материя. Предвижда се да отпаднат чл. 133 и чл. 135, ал. 6, а с § 117 се въвежда обратно действие на новите общи устройствени планове, което означава спиране прилагането на част от заварените подробни устройствени планове. В предложените промени в процеса на изработване на нови общи устройствени планове да не могат да се инициират процедури за нови подробни устройствени планове и за изменение на действащи такива, а приемането на Общ устройствен план е дълга процедура – от 3 до 5 години, което законодателно решение на практика означава преустановяване на всички инициативи за реализация, за които е необходимо влязъл в сила Подробен устройствен план. Параграф 117 противоречи на чл. 17 от Конституцията на Република България, който предвижда че „принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение”. Ако в новия общ устройствен план е предвидено мероприятие за задоволяване на общински или държавни нужди по смисъла на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост, то собствениците на засегнатите имоти ще бъдат отчуждени и обезщетени по реда на тези закони, като за целта се изисква приемането на нов или изменение на действащия Подробен устройствен план и след влизането му в сила да бъде проведено отчуждаването. Паричното обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, тоест обезщетението ще бъде определено в съответствие с предвиждането на заварения Подробен устройствен план. В законопроекта не е предвидена възможност за обезщетяване на собствениците на поземлени имоти за претърпени вреди в резултат на приемането на новия Общ устройствен план и осуетяване на прилагането на заварените подробни устройствени планове. Производството по приемането на Общ устройствен план е необжалваемо, което води до липса на възможност за правна защита и противоречи на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 56 от Конституцията. Изразиха се резерви по отношение на ал. 1 на § 117. С нея се създава възможност докато липсва или се изготвя Общ устройствен план, да се изработват подробни устройствени планове по някакъв повод. С тази Преходна разпоредба се предвижда, че те запазват действието си, ако не противоречат на предвижданията на общия устройствен план. Това означава, че се допуска след като вече е налице одобрен подробен устройствен план, той да бъде обезличен и на негово място общият устройствен план да предвиди нещо друго. Изказаха се становища за категорична неподкрепа на § 117, като се постави въпрос в колко населени места няма влязъл в сила общ устройствен план и защо в мотивите няма нищо разписано какво налага обратното действие на разпоредбата. Подчерта се, че законодателното решение общия устройствен план да е основание за приемане на подробни устройствени планове е противоконституционно. В § 35 към чл. 109 се създава нова ал. 3, където се прави изключение, че подробен устройствен план може да се разработва и без действащ Общ устройствен план – за обекти публична държавна или публична общинска собственост. Получава се една законова неравнопоставеност – за държавата или общините се прави изключение, а за бизнеса се прилага правилото за наличието на Общ устройствен план, тоест инвестиционни намерения от частен характер ще се осъществяват, само ако има Общ устройствен план. Поставя се въпросът: ще могат ли общините да приемат Общ устройствен план, като се има предвид тяхната хронична финансова недостатъчност, а в Преходните разпоредби няма срок за приемането от общините на Общ устройствен план. В хода на дискусията статистиката подадена от вносителите, показва че 33% от общините имат актуален общ устройствен план, а от останалите – някои са в процес на възлагане, изработване, съгласуване, но не са стигнали до приемане с решение на общинските съвети. Акцентира се – разпоредба на § 37 се предлага, при положение че повече от територията на страната няма изработен общ устройствен план. Това от своя страна означава създаването на проблем на българските граждани, които искат да строят, на инвеститорите, които в тези населени места искат да инвестират, защото всичко това минава през приемането на подробен устройствен план. Предложи се да се разпишат текстове, с които да се даде срок на общините за изготвяне на Общ устройствен план, като се предвиди и финансиране от страна на държавата, както и административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на задължението за приемането на общи устройствени планове в срок. Членовете на Комисията по правни въпроси се обединиха около становището за отпадане на § 35, 37, 90 и 117. Подчерта се, че за пореден път се предлага с Преходните и заключителни разпоредби да се измени цялата философия на действащия Закон за регионалното развитие. Това по същество и по изискванията на Закона за нормативните актова е за отделен закон за изменение и допълнение. След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за”, 3 гласа „против” и 5 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2012 г. На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 8 март 2012 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2012 г. В дискусията участваха представителите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – арх. Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Беатриса Шалдупова, Дирекция за национален строителен контрол, арх. Пенчо Димитров, Дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова, дирекция „Правна”; от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки” и Боян Милушев, парламентарен секретар. страна на вносителите законопроектът беше представен от Лидия Станкова, директор на Дирекция „Устройство на територията” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Основна цел на Закона за устройство на територията е да урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. С предложения законопроект се предлага реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, касаещо подготовката на планирането и на изпълнението за следващия програмен период 2014-2020 г. В първата част на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели обвързване с промените в Закона за регионалното развитие – като Националната комплексна устройствена схема по Закона за устройство на територията се заменя с Национална концепция за пространствено развитие, като видът, съдържанието, начинът на възлагане и изработване са определени в Закона за регионалното развитие. Част от предложенията касаят мерки за ограничаване на стихийното и безразборно преотреждане на отделни поземлени имоти или група поземлени имоти и промяна на тяхното предназначение. С това се въвежда ограничението подробните устройствени планове, които са необходимо условие за тази промяна, да съответстват на предвижданията на общия устройствен план на населеното място или на общината. Законопроектът предвижда изпълнение на Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. за оптимизация на държавната администрация. Предложенията са да отпаднат три административни услуги, които досега се извършват от министъра на регионалното развитие. Други промени в законопроекта касаят: обектите, свързани с националната сигурност и отбрана и съответните правомощия на ресорните министри, въвеждането на ограничителни зони, възможност за отчуждаване, за еднократни обезщетения и други; облекчаване на процедурите по одобряване и разрешаване строителството на национални обекти и обекти на техническата инфраструктура; по-ясното разписване на процедурите по съобщаване и обществено обсъждане, както и по съгласуване на подробните устройствени планове. Предложенията, отнасящи се за недвижимите културни ценности са да се добавят обекти четвърта и пета категория с местно значение в раздела „Инвестиционно проучване и проектиране”. Също така се предлагат текстове, свързани с мемориалните места, военните паметници, сервитутни зони около археологически недвижими културни ценности. Регламентират се рестриктивни мерки от страна на местната власт

По време на дискусията имаше разискване относно действащата нормативна уредба и по-точно многократно повтарящите се съгласувателни процедури на всички нива на устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство. Дискутира се възможността производствата по изработване и одобряване на плановете за управление по Закона за културното наследство да бъдат съвместими с производствата по Закона за устройство на територията по изработването на подробни устройствени планове. За територии, за които са налице тези устройствени инструменти, последващите съгласувателни процедури да отпаднат, а спазването на изискванията по опазване на националните културни ценности да се контролира както от одобряващия орган при издаване на разрешението за строежа,

„против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2012 г.” Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, господин председател. „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2012 г. На редовно заседание, проведено на 16 февруари 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно представените от вносителя мотиви, предлаганите изменения и допълнения в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията могат да бъдат обобщени в следните основни насоки: 1. Реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие. Видовете документи за пространствено развитие се предлага да бъдат по-опростени, но с подчертано засилена стратегическа ориентация, като те трябва да

административния контрол по устройство на територията и строителството. 5. Увеличаване правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация. 6. Прецизиране и допълване на правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес. 7. Изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие на съществуващите изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. 8. Прецизиране на отделни разпоредби в частта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, въвеждане в експлоатация и поддържане на строежите в експлоатационна годност, анализът на които показва, че създават предпоставки за противоречива административна и съдебна практика. 9. Прецизиране на отделни разпоредби, свързани с възможността за оспорване на административните актове по прилагането на този закон. 10. Изменения и допълнения с цел синхронизиране с действащото законодателство. След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с 15 гласа „за“ и 3 гласа „въздържали

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254-01-24, внесен от Огнян Стоичков на 27 февруари 2012 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. На заседанието присъстваха: Лазар Каменов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката, Ирена Димитрова – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, Столична община, Евелин Желязков – Асоциация на индустриалния капитал в България, и Антон Лалов – Българска търговско-промишлена палата. С писмените си становища по законопроекта Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Конфедерацията на независимите синдикати изцяло подкрепят законопроекта с препоръки по отделни текстове. Министерството на финансите, във връзка с налаганите бюджетни ограничение в средносрочен план, не подкрепя предложения законопроект. Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя философията, но изразява несъгласие с предложените текстове. В своето представяне вносителят посочи, че целевите групи в предложения законопроект са най-активната част от населението, а именно двете основни групи – работещи и учащи се. Измененията и допълненията в Закона за устройство на територията и Закона за физическото възпитание и спорта представляват част от дейностите за изпълнение на целите в приетата от Народното събрание Национална стратегия за физическото възпитание и спорта 2012-2022, в която е поставен особен акцент върху тази част от системата, отнасяща се до физическото възпитание и спорта в свободното време и организация на спорта за всички. Въведената нова норма в § 2 – чл. 37а на Закона за устройство на територията, предвижда в новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради с капацитет над 100 работни места да се осигури поне едно помещение за спортни дейности. Предлага се в шестмесечен срок да се издаде подзаконов акт, който да регламентира нормативите за проектиране и изграждане на спортни помещения в гореизброените сгради. Според вносителя, предложените норми няма да затруднят инвеститорите и работодателите с прекомерни разходи, тъй като това е инвестиция в работната сила, във връзка със здравословните условия на труд, която ще се възстанови многократно вследствие на повишената работоспособност на техните работници и служители. Наред с това, законът не изключва възможността изградените спортни обекти и съоръжения да се ползват и срещу заплащане от външни лица. С предложените изменения в Закона за местните данъци и такси – § 5, вносителят предвижда в случай, че в сградите, въведени в експлоатация преди влизането в сила на чл.37а от Закона за устройство на територията, бъдат осигурени помещения или обекти за спортна дейност, собствениците им ползват отстъпка 5 на сто от данък сгради за следващите 3 години. Вносителят информира народните представители, че този законопроект има своя аналог в миналото – Закона за физическото възпитание на българската младеж от 1931 г. В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта вносителят предвижда в новоизграждащите се детски градини да се осигурява и закрит плувен басейн, във връзка с Наредба № 3/2007 за здравните изисквания към детските градини на Министерство на здравеопазването. В хода на дискусията всички народни представители се обединиха в подкрепа на философията на законопроекта, свързана с идеята за физическата активност на работещите и учащите се. Подобна инициатива заслужава сериозно отношение, защото спортът, освен че допринася за доброто здравословно състояние, възпитава в дисциплина и стремеж за постигане на цели, което в икономически аспект се свързва със своевременни адекватни действия и адаптивност в конкурентна среда. Част от участниците в дискусията изразиха своите опасения относно възможното оскъпяване на инвестициите, което би могло да предизвика отлив на инвеститори или увеличаване на разходите във връзка с осигуряването на средства за спортна дейност на работниците и служителите. В отговор на това, вносителят отбеляза, че помещение от 50-70 кв. м, с конкретни параметри, които ще се регламентират в подзаконов акт, не би затруднило инвеститорите. Освен това информацията, получена от редица медицински изследвания, недвусмислено доказва ползите от физическата активност в трудоспособна възраст, изразяващи се в увеличена производителност на труда, по-качествено свършена работа и по-малко отсъствия поради болест. От друга страна бе посочено, че и към настоящия момент, работодатели проявяват своята грижа към спорта, посредством спонсориране на действащи спортни клубове и биха могли да проявят повече интерес към осигуряване на възможности за спорт на своите служители и работници. Бе посочена необходимостта да се стимулират работодатели и по отношение на участието им в спортния календар на федерациите за работнически спорт. Относно предложената норма за изграждане на басейни в детските градини, народните представители поставиха въпроса за необходимостта от финансова обосновка, която ще даде информация за въздействието върху съответните бюджети. Комисията по образование, наука, въпросите на децата, младежта и спорта с 13 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254-01-24, внесен от Огнян Стоичков на 27 февруари 2012 г.”

2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 27 февруари 2012 г. На заседание, проведено на 29 март 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от народния представител Огнян Стоичков. Законопроектът беше представен от вносителя. Законопроектът предвижда в новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради с капацитет над 100 работни места да се осигури поне едно помещение за спортни дейности. Предложено е и изменение на Закона за местните данъци и такси (§ 5 от законопроекта), което предвижда, че в случай, че в сградите, въведени в експлоатация преди влизането в сила на чл. 37а от Закона за устройство на територията, бъдат осигурени помещения или обекти за спортна дейност, собствениците им ползват отстъпка 5 на сто от данък сгради за следващите 3 години. По законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището, че идеята е добра, но трябва много внимателно да се прецени въздействието, което ще окаже подобен законопроект, от една страна, на бюджета на общините, от друга – върху работодателите, които ще бъдат задължени да вложат средства, не само еднократно при създаването на това помещение за спорт, но вероятно и при неговата поддръжка, неговото оборудване със съответните спортни уреди, санитарни и така нататък. В условията на криза, когато толкова трудно се инвестира, това е едно допълнение към размера на една инвестиция, включително и във времето напред, не само еднократно. Поради тази причина, въпреки че идеята е много положителна, тези две неща, които биха довели до разход на пари, било за общината, било за работодатели, трябва добре да се оценят, преди да бъде приет такъв текст. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: – 9 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от народния представител Огнян Стоичков на 27 февруари

господин председател, уважаеми дами

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари На заседанието присъстваха представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: Красимир Петков – Дирекция „Национален строителен контрол”, Лидия Станкова – дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”. От името на вносителя законопроектът бе представен от Лидия Станкова. В тази част от него, която е в рамките на компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се предвижда промяна в реда, по който се определят специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната. По сега действащия закон това става с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”. С предлагания законопроект този ред се изменя, като се предвижда специфичните правила и нормативи за обекти от националната сигурност и отбраната да се приемат от специализираните експертни съвети по устройство на територията по чл. 3, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Във връзка с това се предлага с подробния устройствен план въз основа на специфичните правила и нормативи да се определят терени, забранени зони по отношение на обектите, свързани с националната сигурност и отбраната, в които е недопустимо застрояване, преминаване, ползване и престой. Законопроектът въвежда задължения за министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС да предоставят данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за нови специални обекти. Данните се предоставят по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Законопроектът разширява обхвата на Наредбата за обем и съдържание на устройствените планове по отношение на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. В нея ще се регламентира процедурите по съобщаване, съгласуване, обществено обсъждане и приемане да стават по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Предвижда министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС със заповед да възлагат изработването на проект на ПУП за изграждането на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Предлага се по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост да се отчуждават имоти, частна собственост, за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и за прилежащите им забранени зони. Разширява се и приложното поле на чл. 223, където при упражняване на контрол по изпълнение на закона и при отказ да се изпълни разпореждане, той ще се изпълнява принудително със съдействието на органите на МВР. Дава се възможност на служителите за контрол по строителството към общината да имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи да могат да притежават лично оръжие за защита. Предвижда се министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС да делегират свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица. В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедура за допускане в залата на Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията”,

предложение. Гласували 82 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Господин Стоичков, заповядайте.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

Комисиите, които разгледаха законопроекта, всички без изключение подкрепиха идеята, философията на законопроекта, а на първо четене

и от две работодателски организации. Пак казвам, те подкрепиха идеята по принцип, но казаха: „Сега не му е времето, защото сме в криза”. Самият законопроект, който представям на Вашето внимание ще влезе в сила от 1 януари 2013 г. Ако преценим, че и догодина ще сме в криза,

Има добра традиция в българското законодателство още от 1931 г. Има добри европейски образци и европейски практики и към момента. Работодателите в Европа представят своите работни места като атрактивни, включително и когато осигуряват възможности за спорт. Две са основните групи активно население във

има и други две възможности: да осигури помещение за спорт на друго място, кооперирайки се с други работодатели; втората възможност е да осигури средства, ваучери за спорт

продукт. Това увеличение на бюджета ще компенсира евентуалните намаления по общинските бюджети, ако се възприеме данъчното облекчение, което аз предлагам. този аспект моля за подкрепата на Народното събрание. Отново казвам: готов съм да се съобразя с всички критични бележки, които бяха направени по време на дискусията в комисията. Готов съм заедно да обмислим вариант да не натоварваме тази

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ще Ви запозная с мотивите към Законопроекта за изменение на Закона за устройство на територията, внесен от Христо Бисеров. Уважаеми колеги, в свое Решение № 1 от 1 март 2012 г. по Дело № 10 от 2011 г., по искане на омбудсмана на Републиката Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по пътищата. Текстът гласеше, че: „не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително”. Решението е прието с пълно единодушие на конституционните съдии. Според мотивите на решението, когато става дума за осъществяване на правораздаване, а административното наказание представлява правораздаване, съдебната защита винаги трябва да съществува като възможност и никакви съображения не могат да я изключат, при положение че съдилищата са органите, които Конституцията овластява да правораздават. Конституционният съд приема, че в правовата държава достъпът до съд трябва да бъде винаги открит. Ограничението да се обжалват наказателни постановления само заради размера на наложеното наказание и така да се допусне осъществяване на правораздаване, без да е гарантирана възможност за достъп до съд, противоречи на Конституцията. Оказва се, че по аналогичен начин стои въпросът с нормите на чл. 239, алинеи 3 и 4 от Закона за устройство на територията. Отнемането на правото на физически лица да обжалват наказателни постановления за налагане на глоби до 100 лв. включително и на юридически лица и на еднолични търговци да обжалват наказателни постановления за имуществени санкции до 5 хил. лв. включително по същия начин е в противоречие с Конституцията. С оглед тълкуването на Конституционния съд, най-правилно е Народното събрание да отмени тези текстове. Уважаеми колеги, това е и предметът на предложения законопроект. Той се състои само от един-единствен параграф, който отменя две алинеи от действащия Закон за устройство на територията. В Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно подкрепихме законопроекта с ясното убеждение, че това е в интерес

е наистина много сложен закон, тъй като по него бяха ангажирани много комисии – това е съвсем нормално, даже и други комисии трябваше да вземат отношение по този законопроект. Убеден съм, че всеки един от Вас споделя, че Законът за устройство на територията е един сложен, комплексен устройствен закон. Може да се каже, че заедно с още няколко други устройствени закона е един от най-сложните в нашата държава.

Уважаеми колеги, големият въпрос е законодателят да прецени, според развитието на обществените отношения, кои промени са необходими, кои ще бъдат наложителни след година две. Както и вносителите преди малко изтъкнаха, има промени, които може би ще бъдат актуални след една година, а ние като законодатели трябва да сме в крак с времето. Може би заради това по този закон има направени

ограничаване на възможността за изработване на подробни устройствени планове за един или няколко поземлени имота извън урбанизираните територии, когато за там няма общ устройствен план. Бих искал ясно да посоча, че като парламентарна група ние сме да има планово устойчиво развитие, а не хаотично строителство, според разбирането на отделната личност. Това хаотично строителство през последните години беше масово, може би и безконтролно.

Има общини, които можеха да осигурят средства да се направят общи устройствени планове, но не ги направиха, може би в интерес на някого, може би така е било по-лесно на кметовете на общини да управляват съответната община. Ние също приемаме, че така предложените промени – да няма промяна в предназначението на земята при липса на общ устройствен план, с изключение на проектите, изброени в законопроекта, за обекти от национално и местно значение, ще дисциплинира кметовете. Това е в полза на всички. Може би това ще промени и облика на нашата страна. Някой ще каже: „Какво е толкова важно в закона, че да промени облика?”. Всеки от нас, уважаеми колеги, когато обикаля в новите квартали или в центъра на който и да е град, виждаме на какво заприличват през последните десет години след безконтролното строителство.

Може би с този дисциплиниращ ефект общините ще се стегнат малко и обществото ще има възможност да влияе на този процес. Големият въпрос е: как да се намери балансът, от една страна – максимално бързо да се направят общоустройствени планове, от друга – да не се затруднява инвестиционният процес, инвестиционният интерес на някои общини, който интерес в България не е чак толкова голям? На На пръв поглед изглежда, че инвестиционният интерес няма да бъде ударен, но какво ще стане с тези общини, които не могат да си позволят да отделят средства за общите устройствени планове? На този въпрос отговор досега никой не е дал, а такива общини има. Има общини, които без съдействието на централната власт не биха могли да направят общи устройствени планове. Това означава, че целият бизнес, тоест инвестиционният интерес в тези общини, умира. Тези общини ще получат ли някакво съдействие от централната власт? Ние трябва да получим отговор на тези въпроси между първо и второ четене. Тук искам да вмъкна, уважаеми колеги, че ние ще подкрепим законопроекта, въпреки нашите забележки. Тези общини ще получат ли някакво съдействие? Защото те реално не могат да отделят средства за подготовката на общите устройствени планове. Не е възможно държавата да се оттегли от този процес. Не е възможно тези общини да бъдат изоставени, ако някой каже: „Абе, да

В тези общини, убеден съм, че ще се увеличи още повече безработицата, като цяло ще отблъснем инвеститори, защото те не могат да инвестират. Всеки от нас го знае много добре. Затова казвам, че наистина е един много сложен и труден закон. Ненапразно доста комисии в парламента бяха ангажирани със свои заседания по този закон. Аз усещам, че и самите вносители са между чука и наковалнята по този текст. Колкото да се иска, самите вносители, Министерският съвет, и те са между чука и наковалнята. От една страна, трябва да има общи устройствени планове, от друга страна, трябва да ги предизвикаме по някакъв начин. Но нямаме отговор на друго – какво става, когато кметът не предлага, общината не приема общия устройствен план? Някои ще кажат: „Ами, ще го приеме.” Не приема. Спираме инвестициите? Не може да се направи едно предприятие. Подобни примери в близкото минало има много колеги, защото няма отговор какво следва след това. Защото има и много ясно предписана процедура и този въпрос, обръщам се към председателя на нашата комисия, ние трябва да разрешим между първо и второ четене – случаите, когато не стартира процедурата,

по пресата, но днес Вие виждате в Ивайловград една част, тези, които държат бензиностанциите, са се противопоставили да има нова бензиностанция в селото, което е като първо населено място от Гърция насам. Защото щяло това да им отнеме от пазара. Реално не позволяват на хората да направят магазин в едно

защото интересите на определени хора са засегнати. И в този случай най-лесното е общината, кметът, не предлагат съставянето на общия устройствен план. Какво правим тогава? Ето Ви един пример. Аз пак казвам, че не вярвам, не бих искал да обвиня кмета на Ивайловград, не вярвам на пресата, но излезе днес някаква новина. Искрено се надявам, че причините са съвсем други. Изключенията, които се предвиждат, не са достатъчни, колеги. За някои общини, където без съдействието на централната власт ще има страхотно обезлюдяване, тези изключения за съответните обекти от национално и местно значение нямат почти никакво влияние, дали е в Трънско или Ивайловградско. За някои общини би било добре в този списък да бъдат включени обекти, които имат съответния клас инвестиции. Аз, доколкото разбрах, по Закона за насърчаване на инвестициите, когато е било общественото обсъждане и препоръчвам на всеки от Вас да прочете стенограмите, имало е подобни предложения. Ако има съответния глас по Закона за насърчаване на инвестициите, да бъдат включени в този списък на изключенията в тези общини и да няма общоустройствен план, да има възможност тези обекти да бъдат осъществени. Затова, колеги, се обръщам към Вас да отделим необходимото внимание специално за тази промяна. Много колеги ще кажат: „Това е поредната промяна”. Но тази промяна може да спре всякаква инвестиция и за най-малкия цех във всяка община и всяко населено място, ако не бъде изчистен този текст. Ще продължа с един друг много дискусионен текст, уважаеми колеги, който касае правата и задълженията на ДНСК и общините, свързани с категоризацията, контрола, инвестиционното проектиране на строителния процес. Вносителят заявява, че досега е имало проблем в разграничаването на правата и задълженията на ДНСК и общините по отделните категории строежи. Някои казват, че текстовете затруднявали борбата с незаконното строителство. Други казват, че има дуализъм. Смятам за необходимо, уважаеми колеги, да кажа, че тези права и задължения на общините бяха вменени, ако не се лъжа, Защото точно в този период имаше един бум в строителството и точно тогава имаше едно голямо нарушение на строителните закони, нормативните документи и ДНСК сама не можа да се справи в борбата с незаконното строителство.

от това. Друг е въпросът, че в този период не е имало проблем във взаимоотношението между общините и ДНСК. Ако общините, примерно, не са се възползвали от своите права и задължения, трябвало е ДНСК да се възползва. Някакъв конфликт не е имало. Тогава имаше идеи, както беше записан и сегашният текст, глобите от съответните постановления да останат в съответната община. Но, за съжаление, няма ефект, защото и кметовете не посмяха да се включат в този процес.

Особено четвърта категория строежи. Създава се едно впечатление, че държавата, централната власт се оттегля в тази борба с незаконното строителство и е оставила общините сами. Не че общините нямат специалисти, не че няма да намерят средства, проблемът не е в средствата и специалистите. Проблемът е, че кметът на една малка община надали ще предприеме някакви действия в борбата с незаконното строителство. Когато държавата ангажира хеликоптери, цялата държавна машина беше ангажирана, нямаше някакъв положителен резултат. Ние в момента ще оставим кметовете на малките общини да се справят с тези, които са общини да се справят с тези, които са направили незаконните строежи. Тук искам да вмъкна, че това няма да е проблем за големите градове. Даже е полезно общините да имат тези правомощия. Само общините да се занимават, за да може да се търси от съответния кмет, от съответния архитект, особено градовете с районно деление и областните градове, където кметът и ръководството на общината не са чак толкова обвързани с отделни населени места. Но в една община с пет-шест населени места, с 5000-6000 жители, аз не виждам кой е този кмет. Аз не виждам, когато държавата се е оттеглила от тази борба, кметът да си сложи главата и да тръгва да се бори с незаконното строителство. Няма да има такъв кмет, колеги. И нищо няма да направим. Просто, ако целта на законодателя е тази борба да има някакъв резултат, трябва да се помисли, че на този етап кметовете няма да са в състояние да проведат тази борба. Може би ще дойде време, ще дойде време, когато ще имаме много силно развито гражданско общество, обществото много отблизко ще следи какво става в държавата, в общината, ще влияе на кметовете, кметовете ще бъдат принудени да предприемат действия, но на този етап, когато представителите на централната власт не могат да предприемат нещо, камо ли когато пет-шест рода са в една малка община, този кмет да предприеме нещо. Пак казвам, изключвам областните градове, изключвам големите градове, където няма да е проблем. Аз съм убеден, че в големите градове, особено трите града с районно деление, могат да поемат и първа категория, даже ДНСК изобщо да не се оттегли оттам. Уважаеми колеги, опасявам се, че централната власт по такъв начин, преди малко го казах, лекичко се оттегля без шум, с идеята, виждате ли, има децентрализация. Искам да заявя, че това не е децентрализация. Децентрализация на властта има, когато обществото е подготвено, когато има ресурси, когато има почва да провеждаш някакви реформи, има нагласа.

Дами и господа народни представители, ще си позволя да привлека Вашето внимание върху един друг текст, който също поражда съмнение дали е правилно,

една категория с един грамаден язовир или с най-големите промишлени, химически предприятия. След стихийните бедствия, които ни сполетяха, някой може би смята, че смята, че когато станат първа категория строежи, по друг начин ще се гледа на тях. Това няма да помогне с нищо – точно обратното. Когато става въпрос за категориите строежи и общините трябва да поемат от четвърта до шеста, казваме, че общините са в състояние да направят този строителен процес, а когато става въпрос за микроязовирите, казваме, че общините не са в състояние да носят съответната отговорност за микроязовирите. Най-малкото, колеги, това е несериозно. Ако има някакъв проблем след стихийните бедствия или преди тях, да не се случва в нито едно населено място, ако има някакъв проблем, да се търси решение на въпроса в поведението на съответния кмет, на съответния областен управител. Не е само кметът на общината – всеки от нас знае, че областният управител, колеги, е председател на областния щаб. Тоест с прехвърлянето на язовирите какво целим, с микроязовирите?

Пак повтарям, колеги, не става въпрос за промяна на предназначението на гаража и на паркомястото. В жилищния комплекс, където аз живея, има четири блока с един грамаден паркинг, с паркоместа – в другия има гаражи. Мисля, че Камарата на нотариусите е повдигнала този въпрос – че трябва да бъде изчистен между първо и второ четене. Това е собственост и Вие не можете да се разпореждате с Ваша собственост – с гаража. Друг е въпросът, аз приемам, че не може да се промени предназначението на един гараж, да не се превръща във фризьорски салон или в кафене – на първия етаж. не ми правете забележки, станете и Вие говорете. Като не Ви харесва, излезте – гледам, че ми правите знак, че говоря дълго. Говоря, колкото искам – колкото време имаме, толкова ще говоря. Когато примерно стартирате, колежке, за да се прилага този закон че във Вашия избирателен район хората не могат да разполагат със собствения си имот, не могат да го продадат, много внимателно трябва да се помисли дали този текст изобщо може да бъде част от закона. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз нарочно не съм се спрял на положителните моменти в законопроекта – те са много. Вносителите и комисиите изтъкнаха кои са тези положителни неща. Те не са малко – ще посоча само един пример. пример. Вместо лицензионен режим за фирмите консултанти, за строителния надзор, се преминава към регистрационен режим – нещо, което е положително, по-прозрачно, демократично. Ненапразно бяхме обвинявани от наши партньори в Европейския съюз, че затрудняваме тази дейност на чуждите компании, които искат да работят в България. Две изречения във връзка със законопроекта, който е внесен от господин Огнян Стоичков. Като идея е един чудесен закон.

Ние ще подкрепим законопроекта на Министерския съвет, колеги, и на колегата Христо Бисеров. Ще се въздържим по законопроекта, който е внесен от господин Огнян Стоичков – не затова че сме против идеите, просто не е подходящ моментът, когато имаме криза, да мислим за подобни неща. Благодаря Ви.